prilikom usvajanja zapisnika i utvrđivanja dnevnog reda postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.Hvala.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 152 narodna poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine u smislu člana 88. stav 5. Poslovnika.U skladu sa Poslovnikom, da li neko od predstavnika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287. Poslovnika?

koleginice i kolege narodni poslanici, ja imam nekoliko pitanja.Prvo pitanje upućujem Komisiji za nestala lica Vlade Republike Srbije dokle se stiglo sa otkrivanjem posmrtnih ostataka otetih i ubijenih Bošnjaka u Sjeverinu.Drugo pitanje upućujem Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja, kao i Ministarstvu pravde

prolazili deo Bosne i Hercegovine da bi došli do drugog dela opštine Priboj, da bi se javili na svoje radno mesto. Paravojna formacija „Osvetnici“ kojom je komandovao Milan Lukić je zaustavila autobus u mestu Mioče i uvidom u lična dokumenta 16 građana je izvedeno iz autobusa, oteto, odvedeno u pravcu Višegrada i ubijeno.Minimum ubijeno.Minimum nečeg što dugujemo tim ljudima i njihovim porodicama, bez obzira na veru, naciju, jeste da ti ljudi dobiju svoje grobno mesto, da dobiju mezar. Do dana današnjeg samo jedno lice je dobilo svoje grobno mesto, svoj mezar. Ja molim Komisiju da uloži dodatni napor da se ova nepravda ispravi.Takođe, otetih su bili muškarci, nosioci domaćinstva koji su hranili svoje porodice. Minimum nečega, iako je prošlo 29 godina, što možemo danas da učinimo za te ljude jeste da pomognemo i na neki način obeštetimo njihove porodice.Ono što hoću da istaknem posebno jeste odnos lokalne samouprave opštine Priboj koja je bila uvek otvorena za porodice. Svaki put neko od predstavnika lokalne samouprave prisustvuje komemoraciji i pomogli su izgradnju spomen kompleksa, što je jedan civilizacijski čin i svakako zaslužuje da se spomene i istakne.Moje treće pitanje koje upućujem jeste Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije - dokle je stigla istraga u vezi skrnavljenja pravoslavnog groblja u Novom Pazaru? Da li je utvrđen počinilac i motivi?Javnost u Novom Pazaru, u Sandžaku i u celoj zemlji je bila uznemirena činjenicom da se neko usudio da skrnavi pravoslavno groblje u novopazarskom naselju Šestovo. Odmah su se pojavili raznorazni analitičari, vesti, itd, da se radi o nekom izlivu mržnje i netrpeljivosti.Kao predstavnik i narodni poslanik najjače bošnjačke stranke u Republici Srbiji hoću da nedvosmisleno

motivi.Pripadnici bošnjačkog i srpskog naroda na prostoru Novog Pazara, Sandžaka celokupnog i Republike Srbije imaju tradicionalno dobre međuljudske, međukomšijske, međunacionalne i ovi događaji o kojima sam u prvom delu obraćanja govorio devedesetih godina nisu uspeli da to poremete, da poljuljaju poverenje komšija ni prvi slučaj da se dešava u Novom Pazaru skrnavljenje jednog groblja ili mezarja, kako mi Bošnjaci kažemo. To se desilo pre par

saopšti građanima ko su počinioci i da ih adekvatno kazne.Hvala. **Ivica Dačić** Hvala.Idemo dalje, Nadije Bećiri.Želim samo da kažem da

i drugo premijerki Republike Srbije.Opština Bujanovac se obratila Ministarstvu finansija predlog JP broj 43, od 6. maja 2021. godine za utvrđivanje javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti zemljišta i objekata na zemljištu koje po zakonu može biti predmet eksproprijacije u cilju izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda iz sabirnih kolektora za evakuaciju otpadnih voda.Posle četiri meseca je traženo da se dokumentacija dopuni navođenjem planom detaljne razrade, što je i učinjeno, ali je period od četiri meseca dugačak i predstavlja izgubljeno vreme i zakašnjenje u proceduri.Sada se čeka odgovor Vlade Republike Srbije da se objavi opšti interes za eksproprijaciju zemljišta na kome će biti postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, kao i za službene prolaze i sabirnih kolektora.Napominjem da opština Bujanovac ima svu potrebnu dokumentaciju, da je deo projekta „Čista Srbija“, projekta koji je proglašen projektom od državnog značaja i koji će sprovoditi po posebnoj proceduri, a prolazi već šesti mesec da opština Bujanovac ne dobija odgovor i proglašenje opšteg interesa. Opština Bujanovac je izradila katastarsko topografske planova, koordinira projektovanje sa projektantskim kućama, koje je izabralo Ministarstvo građevinarstva. Jedino proces eksproprijacije zemljišta zbog zakašnjenja odgovora Vlade ne može da se pokrene.Drugo pitanje se odnosi

je objašnjen problem vodosnabdevanja sela Žrebac u kome je detaljno objašnjen dugogodišnji problem koji ovaj kraj ima sa hemijskom ispravnošću vode za pićek, iz četiri bunara koja postoje.Opština Bujanovac je sagledala rešenje povezivanjem mreže iz sela Krševica, fi 225, do sela Špevac u ukupnoj dužini od 2.200 metara. Na upit opštine Bujanovac, iz premijerkinog kabineta je stigao dopis da je kompletan zahtev sa prilozima prosleđen Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima

i koje vrlo uspešno rešava, sa sredstvima iz sopstvenog budžeta, izdvojila sam ova dva problema

Zahvaljujem, uvaženi predsedniče Narodne skupštine Republike Srbije.Poštovano predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, danas bih najpre iskoristio priliku da Skupštini Republike Srpske čestitam 30 godina od konstituisanja a tim povodom je i predsednik našeg parlamenta Ivica Dačić juče boravio u Banjaluci. Ova poseta je dokaz jačanja parlamentarne saradnje između Srbije i Srpske i dobro je što će jedan od ishoda biti i održavanje zajedničkih sednica naših parlamenata.Predsednik Dačić je juče u ime svih nas ponovio naš državni stav da će Srbija garantovati sve što proizilazi iz Dejtonskog sporazuma i specijalnim vezama između Banjaluke i Beograda. Jasno je, moramo čuvati jedni druge jer napad na Srbiju i Srbe gde god da žive su sve brutalniji.Dobro je da postoje dobri odnosi između Bošnjaka i Srba u Priboju, Sjenici, u Novom Pazaru ali najnoviji napad stiže od strane Albanske zajednice iz Amerike, koja je zajedno sa Bošnjačkom i Hrvatskom zajednicom u Americi je dala sramno i uvredljivo saopštenje u kojem optužuju našu zemlju za navodne zločine i etničko čišćenje.Tim povodom, ove organizacije pozivaju svoje istomišljenike da 28. oktobra dođu ispred Konzulata Republike Srbije u Njujorku na protest koji organizuju pod nazivom „Podizanje glasa protiv Srbije koja je počinila zločine na Balkanu kroz etničko čišćenje, ubistva i silovanja, pokušavajući da izgradi dugogodišnji hegemonistički stav o velikoj Srbiji“. Tako oni kažu i navode da svetsku pravdu za prolivenu krv, za nevine žrtve, zločine fašističke Srbije.Na ove monstruozne navode ne smemo nikako ostati nemi, jer činjenice govore sasvim suprotno. U vezi sa najavom ovog skupa koji želi da nas Srbe osudi po našem mišljenju da bi prikrili sopstvene zločine i nepočinstva, činjenice su suprotne.Da krenemo od stanovništva. Prema podacima austrijskog kartografa Hajnija Banhauza, po popisu iz 1846 godine na teritoriji tadašnje Hrvatske koja je pripadala Austrougarskom carstvu živelo je 2.643.000 Srba a Hrvata tri puta manje, svega 836.000 a prema podacima istog kartografa teritorije tadašnje Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore koje su bile pod Osmanskim carstvom živelo je 99% Srba.Ovo nisu naši podaci već podaci austrougarskog kartografa. Pitanje je šta se u narednih 150 godina desilo sa Srbima? Jasno je da je izvršena asimilacija i etničko čišćenje nad Srbima.U 20. veku, to je bio genocid u Jasenovcu i drugim logorima smrti, to je bio raspad Jugoslavije, to je bila NATO agresija. Podaci su jasni i potpunu demantuju morbidne navode da je Srbija ta koja je vršila etničko čišćenje.Pitamo se gde je nestalo 250.000 Srba iz Hrvatske posle „Bljeska“ i „Oluje“ gde je isto toliko Srba nestalo sa prostora Kosova i Metohije i kako Albanci, Hrvati i Bošnjaci mogu da govore da smo mi vršili etničko čišćenje kada je njih više a Srba manje kada je njih više a Srba manje u tim krajevima.Da podsetim samo na neke podatke. Tako u Hrvatskoj 1991. godine živelo je 580.762 Srbina, odnosno 12,2% a 2011. godine svega 201.631 što je 4,54%. Na Kosovu i Metohiji situacija je još gora, naravno po Srbe, prema popisu iz 1981. godine u Prištini je živelo 50.290 Srba a 2011. godine svega 430 Srba,

U Podujevu 1981. godine živelo je 2.242 a 2011. svega 12 Srba. U Đakovici je 1981. godine živelo 1.898 Srba a 2011. svega 17. U Peći 1981 živelo je 3.837 a trenutno živi svega 9 Srba.Da ne nabrajamo dalje, jer u svakoj sredini na KiM osim na severu je slika ista. Onda se mi pitamo - ko je ovde vršio etičko čišćenje? Da ne pominjemo "žutu kuću", izmišljeni Račak ili da se vratimo na slučaj Đorđa Martinovića iz 1986. se sve više u međunarodnoj javnosti, koja je bila decenijama dezinformisana, govori otvoreno o stradanju Srba na teritoriji svoje države ili države čija je Srbija bila članica. Taj proces proterivanja, pokrštavanja, asimilacije i ubijanja Srba je dug i vešto politički planiran proces. Uprkos tome, Srbija i dalje nastoji da budi faktor stabilnosti u regionu i da povezuje sve narode, pa i one koji nam kroz istoriju nisu bili naklonjeni.Moje pitanje je sledeće. Država Srbija na ovaj sramni protest koji prekosutra Albanci, Hrvati i Bošnjaci organizuju ispred konzulata Srbije u Njujorku ne sme da odćuti. Mudra spoljna politika Vlade Republike Srbije jeste naš temelj, ali isto tako smatramo da na teške uvrede izrečene na račun srpskog naroda i Srbije u najavi navedenog skupa ne smemo ostati nemi. Moje pitanje je da li će Vlada ili Ministarstvo spoljnih poslova preduzeti potrebne preventivne diplomatske mere kako bi sprečili ovakav vid političkog pritiska na naš narod i državu? Zahvaljujem. **Ivica Aleksandar Marković. Izvolite. malo je reći monstruoznu kampanju koja je usmerena protiv predsednika države Aleksandra Vučića.Naime, već danima traje napad na sina predsednika Srbije, Danila Vučića, u raznim medijima, kako štampanim tako i elektronskim, a koji sebe, bože moj, nazivaju nezavisnim i objektivnim medijima, a zapravo je reč, to građani treba da znaju, o medijima koji su na direktan ili indirektan način pod kontrolom Dragana Đilasa i koji služe isključivo za besomučnu kampanju protiv predsednika Srbije, Aleksandra Vučića, članova njegove porodice, ministara odnosno članova Vlade Srbije, funkcionera SNS i to im je jedina i to im je jedina svrha postojanja. Dakle, oni apsolutno ni jedan drugi vid delatnosti ne obavljaju, već isključivo i samo vode kampanju 24 sata sedam dana u nedelji.Ovo nije prvi put da udaraju na porodicu, da udaraju na Danila Vučića, ovo je već ko zna koji put po redu. Dakle, prospu gomilu laži, optuže ga za gomilu gluposti, ne ponude pri tom ni jedan jedini dokaz u tom smislu i onda, nakon nekog vremena, kada se ispostavi da su lagali, kada se ispostavi da su u pitanju obične izmišljotine, nema nikakvog priznanja, nema nikakvog izvinjenja, već brže-bolje konstruišu novu aferu, izbace novu laž, lansiraju novu izmišljotinu, valjda računajući da će se zaboraviti ono staro i tako u krug.Međutim, predsedavajući, ovaj poslednji napad, koji je očigledno dobro organizovan, razlikuje se od dosadašnjih napada po tome što su se Đilasovi mediji udružili sa brojnim medijima iz okruženja, medijima iz regiona, pa tu imamo čitav niz članaka u raznim regionalnim medijima, pogađate, reč je o hrvatskim, albanskim i sarajevskim, odnosno bošnjačkim portalima. Kada kažem "bošnjački", ne želim da me kolege koji koji dolaze iz Srbije a koji se izjašnjavaju kao Bošnjaci, da me pogrešno razumeju. Ovde je reč o sarajevskim medijima. Evo kako to izgleda.Ovde ispred mene je članak u "Dnevno.hr" koji na naslovnoj strani drži sliku Danila Vučića sa ocem, predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, i u jednom monstruoznom tekstu skoro da Danila Vučića nazivaju ratnim zločincem, iako dečko nije rođen

onda imamo razne albanske portale, imamo „Indeks.hr“ – Danilo Vučić se druži sa mafijašima, sa ratnim zločincima itd.Dakle, potpuno je jasno da je ovde reč o sinhronizovanoj

Vučića.Naravno, to su oni isti mediji koji inače vode svakodnevnu kampanju protiv Srbije, protiv srpskih nacionalnih interesa i protiv Aleksandra Vučića upravo. Dakle, svaki dan ga optužuju za velikosrpski hegemonizam, da je ratni huškač, za ekspanzionizam itd. Evo, sada im je aktuelan aerodrom u Trebinju, pa ga nazivaju – to je Vučićev

itd.Predsedavajući, nisu ovde toliki problem ovi iz regiona, oni rade svoj posao. Nama je jasno zašto oni mrze Vučića, jasno nam je zašto im je Vučić predmet svakodnevnih napada, zašto ih iskreno boli svaki uspeh Srbije bilo na kom polju, ovde je mnogo veći problem što se veliki broj domaćih medija utrkuje ko će jače i brutalnije napasti Vučića.Pogledajte samo ovo ludilo.

jednu objavu koja kaže – sad stvarno ostaje pitanje zašto Biković nije odveo Aleka Boldvina kod šefa, a ne nesrećnog Džonija Depa. On ovde aludira na jedan tragičan događaj koji se dogodio, kada je reč o poznatom glumcu koji je očigledno greškom ubio iz pištolja da li saradnicu ili glumicu, drugim rečima on ovde poručuje da bi bilo dobro da je Vučić ubijen.To vam je potvrda onoga o čemu mi iz SNS već dugo govorimo, a to je da svi oni zajedno nemaju apsolutno nikakvu politiku, nikakvu političku ideju, nikakav politički program, već im se cela politika svodi jedino, samo i isključivo na puku mržnju prema Aleksandru Vučiću sa željom da ga, ako je moguće, fizički uklone.Onda, pazite sad ovu zamenu teza, onda kada mi iz SNS osudimo ovakve bestijalnosti, kada osudimo ovakve monstruoznosti, onda ide napad na nas – evo naprednjaci horski osuđuju. Šta treba da radimo? Jel treba da podržimo ovo? Jel treba da se radujemo što neko priželjkuje nečiju smrt?Zato moje pitanje, predsedavajući, postavljam, odnosno upućujem Ministarstvu kulture i informisanja, ali i REM-u, kao i Savetu za štampu, da li i šta preduzimaju u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima da se spreče ovakve brutalne kampanje i satanizacija članova porodice predsednika Srbije? Zahvaljujem.

narodna poslanica Justina Pupin Košćal.Dame i gospodo, dostavljen vam je Zapisnik Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.Pošto današnjoj sednici prisustvuje većina od ukupnog broja narodnih poslanika, konstatujem da postoji kvorum za usvajanje zapisnika sa navedene sednice.Obaveštavam vas da je proverom u Službi za poslove Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja utvrđeno da tom Odboru niko od narodnih poslanika nije dostavio u pisanom obliku primedbe na navedeni zapisnik.Stoga, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Zapisnik Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini, održane 13. i 14. oktobra poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 171, za – 157, nije glasalo 14.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Zapisnik Druge sednice Drugog redovnog zasedanja, održane 13. i 14. oktobra

Poslovnika, potrebno je da Narodna skupština odluči o predlogu za stavljanje na dnevni red akta po hitnom postupku, predlozima za dopunu predloženog dnevnog reda, predlogu za spajanje rasprave i o predlogu za promenu redosleda pojedinih tačaka.Vlada Srbije je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2021. godinu, Predlogom Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2021. godinu.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje:

predlog.Narodni poslanik Marijan Rističević, na osnovu člana 92. Poslovnika, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o elektronskim medijima, koji je podneo Narodnoj skupštini 9. marta 2021. godine.Reč

pa moj zakon, u skladu sa evropskim zakonodavstvom, ide baš u tom pravcu.Naime,

čiji vlasnici su Šolak i Đilas.Dakle, uglavnom kukaju prekogranični evropski kanali. Ukoliko oni kukaju na slobodu medija, pitanje se postavlja zašto ne kukaju u zemlji odakle navodne reemituju program, a to su Luksemburg, Slovenija, u zavisnosti, kako već navode, da program emituju, odnosno istovremeno ovde preuzimaju emitovanje koje se vrši, sam zakon kaže - o prekograničnoj televiziji? Dakle, emitovanje se vrši negde preko granice, a ovde istovremeno preuzima. Ukoliko ima kršenja slobode medija, onda se ono dešava u mestu gde se taj program proizvodi, odnosno gde počinje početno emitovanje, jer mi samo preuzimamo gotov program.Pod zakoni koji slede Konvenciju o prekograničnoj televiziji, koja je ratifikovana ovde, Zakon o elektronskim medijima kaže da svi domaći mediji moraju da budu registrovani u Republici Srbiji, pružaoci medijskih usluga, kako se to zove, sem onih televizija koje reemituju program, a to su i ove televizije koje sam pomenuo, koje pripadaju Junajted mediji.Dakle, oni se ne registruju i samim time izbegavaju sve dažbine, ne plaćaju ništa Sokoj-u, OFPS-u, ne plaćaju ništa REM-u, nikakve naknade i poreze ne plaćaju, jer oni samo reemituju program i zbog toga domaće televizije, po Zakonu o oglašavanju koji prati ovaj set zakona, imaju pravo na marketinško tržište u Srbiji, i to je isključivo pravo zato što plaćaju sve ovde, registrovani su ovde, a programe koji se reemituju ne mogu da emituju naše domaće reklame po našim pozitivnim zakonima.Svedoci ste da se to ne dešava, da masovno emituju program te televizije koje se bune zbog slobode medija, iako se, recimo, ne bune klasični prekogranični kanali tipa BBS-a, „Skaj“, „Eurosposrt“ i drugi klasični prekogranični kanali. Samo ovi piratski koji se švercuju kao programi koji se reemituju oni se bune protiv slobode medija.Pri tome, Zakonom o oglašavanju emitujući reklame, kršeći taj zakon uzimaju deo prihoda domaći medijima i samim tim utiču na slobodu medija u Srbiji, jer nema slobode bez prihoda. Tako smanjuju plate domaćim novinarima u domaćim medijima, a kupuju voditelje, političare itd. tim novcem dobijenim od pljačke domaćih medija.Moj zakon ide u tom pravcu da se Konvencija o prekograničnoj televiziji sprovede skroz do kraja i da takvih zloupotreba više ne bude. Oni koji krše Zakon o elektronskim medijima, Konvenciju o prekograničnoj televiziji, Zakon o oglašavanju, oni su našli nama da prigovaraju, a radi se o podršci iz EU, Junajted mediji, oni su našli nama da spočitavaju još kako mi ugrožavamo slobodu medija i vladavinu prava, a očigledno je da se to čini iz Junajted medije uz podršku EU. Hvala. Hvala.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje:

predlog.Narodni poslanik Bojan Torbica je, na osnovu člana 92. Poslovnika, predložio da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju komisije za istragu i utvrđenje broja žrtava agresije NATO pakta 1999. godine, koji su Narodnoj skupštini podneli narodni poslanici Đorđe Komlenski, Marijan Rističević, Ana Karadžić i Bojan Torbica 16. novembra 2020. godine.Narodni poslanik Bojan Torbica.Izvolite. Zahvaljujem.Ne

našu sramotu, Srbija je tih godina bila država u kojoj su bili progonjeni i hapšeni svi oni koji su branili svoju državu i narod od šiptarskih terorističkih bandi, oni koji su se hrabro suprotstavili pogromu svog naroda na prostoru Republike Srpske i Republike Srpske Krajine, onih koji su junački stali na branik svoje otadžbine i pružili otpor NATO agresiji.Ali, što je još strašnije, Srbija je tih godina bila država u kojoj su iz zatvora pušteni svi dokazani teroristi i zločinci, svi oni koji su tokom devedesetih godina prošlog veka ubijali, zlostavljali i proganjali srpski narod.

našu sramotu, Srbija je tih godina bila država koja je najviše brinula o onima koji su joj ubijali i progonili narod ili je pod okriljem demokratskih promena pljačkali i pustošili. Nepunih 12 godina je Srbija ćutala i žmurila zatvarajući i usta i oči pred ubicama i lopovima, pred zlom koje su joj nanosili. Ćutala i žmurila Srbija i pred nepravdom dok su joj hapsili, tamničili najhrabrije i najčestitije sinove, njene heroje i vitezove. Ćutala je i žmurila Srbija pred lažima kako smo samo mi krivi za sve,

kako smo sami krivi što smo pravili kuću na drumu, pa je sasvim normalno da je oni ruše i pale.Nadale su se udružene ubice i lopovi da će vreme doprineti da Srbija zaboravi svoje utamničene heroje, da će Srbija da zaboravi svoje poginule i ranjene, da će na ranjena i oslabljena pleća natovariti teret nepostojećeg, izmišljenog genocida, pod kojim će i Srbija i srpski narod pokleknuti moleći oprost za nešto što nismo počinili, moleći sopstvene dželate da nam oproste što smo bili žrtve.Ali, kako smo pre devet godina uspeli da zbacimo to zlo

što su od najvećeg zla branili svoju državu i svoj narod, tako nam je ostala obaveza da utvrdimo tačan broj nevinih žrtava i heroja, da u potpunosti, bez ijednog izuzetka po prvi put u istoriji ove države i ovog naroda evidentiramo ime svake žrtve, svakog poginulog i ranjenog građanina koji je na bilo koji način nastradao. da za buduće generacije sačuvamo imena onih koji su bili bolji i hrabriji od nas, onih koji nisu žalili da umru kako bismo mi živeli.Naša je dužnost i obaveza da pamtimo njihovo herojstvo i pričamo o njihovoj žrtvi, jer narod koji zaboravi svoje heroje i svoje mučenike ne može biti narod koji zaslužuje poštovanje ni u svojim ni u tuđim očima. Zbog toga vas, kolege narodni poslanici, pozivam da podržite ovaj naš Predlog o formiranju komisije za utvrđivanje tačnog broja poginulih i ranjenih tokom NATO agresije. Zahvaljujem. **Ivica Hvala.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje:

predlog.Narodni poslanik dr Aleksandar Martinović, na osnovu članova 92. stav 2, 157. stav 1, 170. i 192. stav 3, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika, predložio je da se obavi:1. obavi:1. zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o Zaštitniku građana i Predlogu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja;2. značaja;2. zajednički načelni i jedinstveni pretres o: Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika i Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Pametna brojila) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj razvoj i3. zajednički jedinstveni pretres o Predlogu odluke o dopuni Odluke o prestanku funkcije i imenovanju u Republičku izbornu komisiju i Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike

ukupno – 172, za – 166, nije glasalo – šest.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.Pošto predlog.Narodni poslanik dr Aleksandar Martinović, na osnovu člana 92. stav 2. Poslovnika, predložio je promenu redosleda tačaka dnevnog reda, odnosno da se Predlog zakona o izmenama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, sa svim ostalim predlozima odluka koje idu uz rebalans budžeta, da se razmatraju kao 1. tačka dnevnog reda.Gospodine Martinoviću, ne želite verovatno da se javite.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

smo se izjasnili o predlogu za stavljanje na dnevni red sednice akta po hitnom postupku, predlozima za dopunu predloženog dnevnog reda, predlogu za spajanje rasprave i o predlogu za promenu redosleda pojedinih tačaka

da je Narodna skupština većinom glasova utvrdila dnevni red Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2021. godini.Molim službu da pripremi prečišćeni tekst dnevnog reda.Sada prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu sednice.D nego što pređemo na prvu tačku dnevnog reda, želeo bih samo da vas podsetim da, odnosno da vam prenesem šta smo danas razgovarali na Kolegijumu Narodne skupštine, a to je da ćemo zbog rebalansa budžeta, koji ide po hitnom postupku, današnji dan posvetiti rebalansu i shodno shodno potrebama za hitno usvajanje tog dokumenta danas bi trebalo da bude i glasanje, negde oko 18.00 oko 18.00 sati.Sutra i prekosutra bismo nastavili po ostalim tačkama onako kako gospodin Martinović predložio, s tim što ćemo nastaviti onda sednicu zbog ovih predloga zakona na kojima će verovatno biti podneti i amandmani, sledećeg utorka i verovatno srede, tako da će ova naša sednica trajati i sledeće nedelje.Saglasno

dr Zlatibor Lončar, ministar zdravlja, Saša Stevanović, državni sekretar u Ministarstvu finansija, Zoran Radovanović, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, Darko Komnenić, pomoćnik ministra finansija, Mirjana Ćojbašić i Zoran Milošević, vršioci dužnosti pomoćnika za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sanja Radojević Škodrić, direktor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Svetlana Tadin, direktor Sektora za ekonomske poslove u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, Biljana Stanković, direktor ekonomskog sektora Nacionalne službe za zapošljavanje, Zlatica Zec, finansijski direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Milesa Marjanović, Olivera Ružić Poparić i Dragana Nešić, viši savetnici u Ministarstvu finansija.Pre

članu 157. stav 1. i članu 192. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram načelni i jedinstveni pretres o Predlogu zakona o izmenama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2021. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2021. godinu.Reč ima predstavnik predlagača ministar Siniša Mali.Izvolite. Hvala puno.Poštovani gospodine Dačiću, uvaženi narodni poslanici, poštovani građani Srbije, meni je veliko zadovoljstvo što danas imam priliku da zajedno sa vama diskutujem o rebalansu budžeta Republike Srbije za 2021. godinu. Radi se o dokumentu koji je izuzetno pozitivan, a razlog za njegovo donošenje su mnogo, mnogo bolji rezultati u prvih devet meseci ove godine od očekivanih.Naime, mi smo u prvih devet meseci ove godine ostvarili bolji rezultat, verovali ili ne, za 180 milijarde dinara, dakle, milijardu i po evra. Ono što želimo kroz rebalans budžeta je da na pravi način preraspodelimo taj novac i usmerimo u ono što su prioriteti Vlade Republike Srbije, a to su prevashodno podizanje životnog standarda građana Srbije, podizanje konkurentnosti i atraktivnosti naše privrede i dalji nastavak ulaganja u kapitalne projekte.Ako pogledate, i to mi je veoma važno danas da podelim sa vama, sve poreske oblike, svaki poreski oblik je viši od planiranog. Porez na dohodak veći za 4,5 milijardi od planiranog, prihod od poreza na dobit pravnih lica veći za 43,9 milijardi od planiranog u poslednjem rebalansu koji smo imali, a to je bio april mesec, porez na dodatu vrednost veći od projektovanog u aprilu mesecu za 53,7 milijardi, prihodi od carina veći za 2,5 milijardi dinara od projektovanih, prihodi od akciza za 6,4 milijarde dinara veći nego što su projektovani.Ovo su podaci koji ukazuju da nam se ekonomija oporavlja mnogo brže od planiranog, da je naša privreda mnogo otpornija na krizu i konačno da su mere koje je preduzela Vlada Republike Srbije, dakle paketi podrške i za građanstvo i za privredu, prošle godine dva paketa, ove godine još jedan paket, ukupne vrednosti milijardi evra, bili apsolutno opravdani i bili ciljani na pravi način kako bi obezbedili i makroekonomsku stabilnost, a kako bi obezbedili i očuvanje radnih mesta i naših proizvodnih kapaciteta.Ono što je u rebalansu budžeta veoma važno, mi smanjujemo projektovani deficit idemo na ispod 5%, dakle 4,9% pri čemu udeo javnog duga, do kraja godine, u BDP-u, biće 58,2%. 58,2%. To je najbolji odgovor za sve one koji su govorili da se Srbija nekontrolisano zadužuje, da će nam dug biti preko 60% itd. Ne, uvaženi građani Srbije, poštovani narodni narodni poslanici, dakle po rebalansu budžeta držimo apsolutno javni dug ispod nivoa Mastrihta, što je obećanje koje je dao i predsednik Vučić. Mi to obećanje držimo, jer je to jedini način da zadržimo i održimo našu makroekonomsku stabilnost.Dakle, sa projektovanih 6,9% 6,9% deficita iz aprila meseca, idemo na 4,9% i sa učešćem javnog duga u BDP-u od 58,2% ćemo završiti ovu godinu. Ogroman, ogroman uspeh, pri čemu mi je posebno zadovoljstvo da vam kažem da smo,

Da bi ste bili svesni šta to znači, prošle godine i ove godine doba najveće ekonomske krize ikada, globalne krize koja je izazvana pandemijom korona virusa, naša zemlja ostvaruje minus 0,9% prošle godine, pad BDP-a, ove godine preko 7-%. Kada pogledate te dve godine zajedno, mi ćemo biti prva, druga ili treća zemlja u Evropi, u 2020. i 2021. godini. To je rezultat kojeg nikada nismo ili, bar u u skorijih nekoliko decenija, nismo mogli da sanjamo da će naša Srbija biti rekorder, biti prvak, biti najuspešnija u ekonomiji, u doba najveće i najteže ekonomske krize ikada, gde smo prestigli i mnogo razvijenije i uspešnije zemlje To je veliki uspeh svih građana Srbije, ja na tome želim da im posebno čestitam.Kada pogledate sve ostale makroekonomske pokazatelje, ono što je meni posebno važno da napomenem, da nam rastu plate, iz meseca u mesec, gde je prosečna plata u avgustu mesecu bila 64.393 dinara, da po projekciji Ministarstva finansija ima ćemo u decembru mesecu imati prosečnu platu od čak 618 evra. Ako se setite obećanje predsednika Vučića, kada je rekao da ćemo do kraja 2019. godine imati prosečnu platu od 500 evra, malo ko je verovao u to, to obećanje smo ispunili. Evo, kao što smo i rekli, iz meseca u mesec, prosečne plate u našoj zemlji rastu. Do decembra 2025. godine, shodno programu „Srbije 2025“, a mi smo uprkos pandemiji Korona virusa, apsolutno, po planu, da kažem da dostignemo taj cilj, prosečna plata u decembru 2025. godine bude 900 evra, prosečna penzija da bude negde oko 420/430 evra. Tako da i rebalans budžeta i celokupna ekonomska politika Republike Srbije usmerena je ka tome da se podiže životni standard građana Srbije, kroz podizanje plata, kroz podizanje penzija, iz meseca u mesec.Ono što mi je posebno važno da naglasim, takođe, da smo sa tri paketa pomoći našoj privredi, uspeli da zadržimo sve proizvodne kapacitete. Dakle, u Srbiji niste imali priliku da vidite masovna otpuštanja, stotine hiljada ili milione ljudi koji su izgubili svoj posao. Mi smo podržali našu privredu, pokazali smo koliko je naša zemlja jaka, koliko su nam javne finansije stabilne, da imamo novca, da imamo želju da pomognemo našoj privredi, to smo i uradili.Nama je stopa nezaposlenosti danas na istom nivou kao i pre krize, pre 2020. godine, što je ogroman, izuzetno važan uspeh. To je posledica upravo te ekonomske politike koju je započeo predsednik Vučić dok je još bio predsednik Vlade. Dakle, otvaranje novih fabrika, da vas podsetim fabrika, novih fabrika je otvoreno samo u proteklih nekoliko godina. Zapošljavanje mladih, otvaranje novih radnih mesta i kada je i kriza u pitanju očuvanje naših proizvodnih kapaciteta, što smo apsolutno i uspeli.Pri kada su strane direktne investicije u pitanju, samo da vas obavestim za prvih osam meseci ove godine imamo 2,6 milijardi evra bruto stranih direktnih investicija. To je povećanje za 52% u odnosu na prošlu godinu. Dakle, Srbija je pokazala i dokazala koliko je kredibilna i atraktivna investiciona destinacija, pogotovo u vreme krize, u vreme krize kada država sve svoje obaveze isplaćivala u dinar, u dan. Sva svoja obećanja koja je dala, održavala je ta obećanja i u dinar u dan. Upravo ovaj priliv stranih direktnih investicija govori koliko smo se promenili, a za nas naravno, to znači i otvaranje novih radnih mesta, otvaranje novih fabrika, otvaranje novih privrednih zona, dalji rast plata, dalji rast penzija i obaveza s naše strane, da još više ulažemo u velike kapitalne investicije koje podižu kvalitet života građana Srbije.Ono što mi je posebno važno je da naglasim da smo u rebalansu budžeta koji je danas pred vama izdvojili i dodatni novac za isplatu pomoći svim punoletnim građanima u našoj zemlji u iznosu od 20 evra u decembru mesecu ove godine. Kao što znate, ove godine smo već isplatili 30 evra u maju mesecu svim punoletnim građanima Republike Srbije. Da još Da još jednom ponovim, 1. novembra krećemo sa isplatno preostalih 30 novembra, 1. novembra će svi naši penzioneri, njih 1,7 miliona dobiti 30 evra na svoje račune, 2. i 3. novembra sve ostale punoletne građane koji su se prijavili za ovu pomoć takođe ćemo isplatiti, negde ih imamo pet miliona i 760 hiljada građana Srbije koji su se prijavili za ovu pomoć. Dakle, to samo govori koliko smo na pravi način definisali pomoć i koliko je građana prihvatilo da je primi. Ono što je u rebalansu budžeta je i preostalih 20 evra, kao što je predsednik Vučić i obećao. Dakle, mi ćemo početkom decembra na račune svih punoletnih građana naše zemlje koji su se prijavili, odnosno koji će se prijaviti isplatiti i dodatnih 20 evra.Ono što želim da ponovim pred vama danas, dakle 15. novembra kreće prijava i prijava će trajati do kraja novembra. Oni koji su se već prijavili za 30 plus 30 evra nemaju potrebe da se ponovo prijavljuju. Ova prijava je otvorena za one koji su od aprila meseca postali punoletni, koji su dobili potvrdu prebivališta ili ličnu kartu. Dakle, i njima otvaramo mogućnost da iskoriste ovu pomoć od strane države.Da vas podsetim samo, kao nikada do sada, mi smo uložili osam milijardi evra prošle i ove godine kako bi podržali našu ekonomiju i naše sugrađane, kako bismo umanjili negativne posledice pandemije konorna virusa. Ove godine smo, da vas podsetim, isplatili 30 evra u maju, kao što sam već i rekao. Evo, 30 evra u novembru, 20 evra isplatićemo u decembru. Isplatili smo 22. septembra 50 evra na račune svih naših najstarijih sugrađana, dakle, svih naših penzionera, obećanje koje smo dali to smo i ispunili. Isplatili smo 60 evra, da vas podsetim na račune svih onih koji su bili na birou kao nezaposleni. Isplatili smo tri hiljade dinara u maju mesecu svim onima koji su primili bar jednu dozu vakcine protiv Kovida-19. Isplatili smo sto evra za sve naše sugrađane na teritoriji Kosova i Metohije, plus sto evra, dakle, 200 evra ukupno za one koji tamo žive, a koji su nezaposleni. Dakle, ogromna pomoć, da ne pominjem tri puta po 50% minimalne zarade koja je išla svim preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima, da ne pominjem dve pune minimalne zarade za samostalne umetnike, kao dodatak na to. Dve pune minimalne zarade za sve one koji su zaposleni u oblasti ugostiteljstva i turizma, za one koje smatramo da su najviše pogođeni ovom krizom. Šest meseci podrške od 600 evra za svakog autoprevoznika, po jednom autobusu. Pomogli smo takođe i gradske hotele sa 350 evra po sobi, 150 evra po krevetu.Dakle, ogromna pomoć od strane Republike Srbije. Nikada se to pre nije desilo i pored toga što smo pomogli, pokazali moć, pokazali snagu naše zemlje, pokazali koliko su nam jake javne finansije.Mi nismo ugrozili makroekonomsku stabilnost i danas sam na početku svog izlaganja rekao, mi ćemo do kraja ove godine imati deficit od samo 4,9%, a javni dug u odnosu na BDP, daleko ispod 60%, dakle 58,2% što je ogroman uspeh svih građana Srbije.Ono po čemu je ovaj rebalans budžeta posebno važan za sve nas to su kapitalni projekti.Dakle, osnova naše ekonomske politike usmerena ka višim stopama rasta, upravo se zasniva na nikada većim kapitalnim investicijama, investicijama u putnu, železničku infrastrukturu, u zdravstvo, u škole, u sve ono što podiže kvalitet života naših sugrađana, a sa druge strane gura stopu rasta naše ekonomije napred, zapošljava našu građevinsku industriju i ostale industrije.To suština budžeta za 2021. godinu. Sa tom praksom nastavljamo i kroz ovaj rebalans budžeta, a nastavićemo i pred vama će biti i budžet za 2022. godinu veoma skoro. Tako ćete videti da nastavljamo sa ulaganjima u infrastrukturu koja su za nas veoma važna.Ovde u ovom rebalansu budžeta, imate 389 milijardi dinara, 6,3% BDP-a na nivou budžeta, a na nivou opšte države ta brojka je 478 milijardi dinara, odnosno 7,8% BDP-a. Nikada veća brojka.Nikada brojka.Nikada se više nije izdvajalo u kapitalne investicije, u razvoj naše infrastrukture, putne, železničke, zdravstvo, dakle, želimo da u što kraćem vremenskom periodu taj nivo kvaliteta naše infrastrukture, bude na nivou Evropske unije.Da ne zaboravim ulaganja u kanalizaciju sa kojima smo krenuli, fabrike za prečišćavanje otpadnih voda, kako bi u narednih nekoliko godina svako domaćinstvo u Srbiji imalo priključak na kanalizaciju, a svaka lokalna samouprava imala i i fabriku za prečišćavanje otpadnih voda.Konkretno, u ovom rebalansu smo izdvojili dodatne novce za ubrzanja radova na tzv. Moravskom koridoru, dakle od Pojata ka Kruševcu, autoput će biti gotov negde već u martu mesecu naredne godine. Dodatan novac izdvojen je u rebalansu za to.U rebalansu smo izdvojili, takođe, novac za početak izgradnje tzv. Dunavske magistrale, dakle od Požarevca ka Golubcu, radovi kreću već u novembru mesecu ove godine. I još jedan izuzetno važan kapitalni projekat za nas.Izdvojili smo takođe novac za izgradnju obilaznica oko Loznice, Gornjeg Milanovca, Užica i za probijanje tunela Kadinjača, kao što je obećao predsednik Vučić. Dakle, obećanje ispunjeno. Evo ga novac u rebalansu budžeta i krećemo u što kraćem vremenskom periodu sa tim radovima.Da vas podsetim sve zajedno, i građane Srbije takođe, dakle, mi trenutno gradimo, ako pogledate autoputeve, Moravski koridor koji sam malopre pomenuo, gradimo Požega – Preljina, gradimo Ruma – Šabac – Loznica, gradimo Iverak – Lajkovac, odnosno Valjevo – Lajkovac, gradimo tzv. Fruškogorski koridor, dakle, Novi Sad – Ruma, gradimo brzu saobraćajnicu od Surčina ka Novom Beogradu, kreću radovi od Niša ka Pločniku, pa ka Merdaru, krećemo vrlo brzo i sa izgradnjom Beograd – Zrenjanin – Novi Sad, auto putem takođe.Imamo ogromna ulaganja u revitalizaciju naše železnice. Imaćemo brzi voz i završenu brzu prugu od Beograda do Novog Sada već na proleće naredne godine.Dakle, godine.Dakle, ogromni su zahvati u pitanju, ogroman je novac u pitanju, a za građane Srbije i građane Beograda, takođe da ih obavestim, u ovom rebalansu budžeta imamo i novac za početak izgradnje metroa.Ja ću već naredne nedelje biti prisutan kao predsednik koji se bavi izgradnjom metroa u Beogradu i činu potpisivanja Ugovora o izgradnji, tako da sa te strane, već do kraja novembra očekujem da smo ispunili, da ćemo ispuniti veliko obećanje koje smo dali i da kreće izgradnja prve linije metroa u Beogradu.Dakle, ogromne investicije u putnu infrastrukturu, u železničku infrastrukturu, to naravno daje podstrek i privatnim i stranim, i domaćim investitorima da ulažu dodatne novce u nove fabrike, u nova postrojenja, da otvaraju nova radna mesta. Tako naravno i ubrzavamo naš saobraćaj, bezbedniji saobraćaj u našoj zemlji.Jednostavno, kvalitet života sa kvalitetom infrastrukture ide gore, a to je osnova za dalji napredak i životnog standarda, dakle što veći broj radnih mesta, što već broj fabrika, više novca u budžetu.Imamo osnovu i za povećanje plata, i za povećanje penzija, i to je jedina ispravna i jedina odgovorna i jedina održiva na dugi rok ekonomska politika.Oko rebalansa budžeta još par informacija za vas i za građane Srbije.Dakle, obezbedili smo takođe i novac za ubrzanu izgradnju fabrike vakcina ovde u Beograd, već se fabrika uveliko gradi, i mi ćemo mart, april, naredne godine, Srbija će već imati završenu izgradnju i otvorenu prvu fabriku vakcina ogromna stvar za sve nas. Bićemo po pitanju našeg suvereniteta i neke nove krize, koja može eventualno da se pojavi, apsolutno sigurni, jer ćemo imati svoju proizvodnju vakcina i nećemo zavisiti ni od koga drugog, a moći ćemo da pomognemo i drugim zemljama i našim prijateljima i u regionu i dalje.Ovde smo u rebalansu budžeta izdvojili novac i za ubrzani završetak KCS, ovde u Beogradu, za njegovo opremanje.Ono što je takođe veoma važno, u rebalansu budžeta izdvajamo novac i za početak i završetak rekonstrukcije domova zdravlja u Grockoj, Čukarici, Gadžin Han, Lapovo, Loznica, Medveđa, Rača i Sombor. ne zaustavljamo se kada je rekonstrukcija i sređivanje te primarne zdravstvene infrastrukture u pitanju.Ono što je meni posebno važno, od ostalih projekata da napomenem, dakle, izdvojili smo u rebalansu budžeta 3,3 milijarde za Ministarstvo ekologije, odnosno zaštite životne sredine i to je novac koji je vezan za podsticaje, za ponovnu upotrebu, korišćenje otpada.Istorijski otpad, izdvojili smo 2,5 milijarde dodatnih za Ministarstvo sporta, izvinjavam se 2,3 milijarde za Ministarstvo sporta, da se završi ta multifunkcionalna dvorana u Košutnjaku, a inače Srbija sledeće godine je i domaćin svetskog prvenstva u rvanju i atletici, svetskog prvenstva u šahu, svetski kup u veslanju je 2022. godine, itd, itd.Za sve to smo već sada obezbedili novac u rebalansu, kako bi te troškove pokrili, obezbedili smo 2,7 milijardi za poljoprivredu, dodatni podsticaj za poljoprivredu kako bismo zatvorili ovu godinu, sa tim ukupna izdvajanja za poljoprivredu dostižu 60,3 milijarde.Izdvojili smo novac i za završetak sporazuma sa Američkom razvojnom agencijom, kako bi taj njihov novac, nekih 400 miliona dolara bilo na raspolaganju našoj privredi.Svako obećanje koje smo dali kroz ovaj rebalans budžeta i ispunjavamo.Sa druge strane, držimo se pravca koji je predsednik Vučić definisao, kada je ekonomska politika Republike Srbije u pitanju, a to je da svaki slobodan dinar, svaki ušteđeni dinar, mora da bude usmeren ka ulaganju kapitalne investicije, ka podizanju atraktivnosti naše ekonomije i ka ulaganju u podizanje životnog standarda građana Srbije.Dakle, apsolutno kada pogledate strukturu svih ovih ulaganja koje sam izneo danas pred vama, apsolutno se držimo tog pravca.U narednih par nedelja, imaću priliku pred vama da branim budžet za 2022. godinu, već sada, s obzirom na razgovore koje smo juče imali na Odboru za finansije, i na MMF, koja je bila ovde prošle nedelje, mogu da vam potvrdim da ćemo ići sa još manjim deficitom, dakle, ići ćemo sa deficitom do 3% u budžetu za 2022. godinu.Taj iznos deficita će nam omogućiti da udeo javnog duga u BDP, na kraju sledeće godine bude još manji, bude 55,5% sa sadašnjih projektovanih do kraja ove godine, 58,2% i to je najbolji odgovor za sve one koji govore da ne znam kako se zadužujemo i vodimo neodgovornu ekonomsku politiku.Dakle, dame i gospodo, poštovani građani Srbije, u doba najveće ekonomske krize, krize koja je izazvana pandemijom koronavirusa, mi smo svi zajedno uspeli da nabavimo vakcine kada je to bilo najteže moguće, da nabavimo respiratore, da napravimo tri potpuno nove kovid bolnice, da počnemo izgradnju prve i jedine fabrike vakcina u regionu, da pri tome gradimo sedam devet, sada već autoputeva i brzih saobraćajnica, da investiramo u naše pruge, da podižemo plate, da podižemo penzije.U septembru mesecu, da vas podsetim, doneli smo odluku da od 1. januara nam raste i minimalna zarada za 9,4% od 1. januara 2022. godine minimalna zarada u Republici Srbiji biće tri stotine evra, preko 35.000 dinara, varam, bila je 15.700 dinara. Dakle, danas duplo nego više nego pre samo 10 godina, a teške godine su iza nas. Teške godine iza nas, fiskalna konsolidacija 2014. godine koja je krenula, teške mere koje smo zajedno preduzeli, kroz koje smo zajedno prošli, dala nam je mogućnost, da bude svima jasno, da četiri godine za redom mi imamo suficit u budžetu, da napravimo dovoljnu rezervu da možemo u doba krize, kao što je ova izazvana pandemijom koronavirusa, da reagujemo na pravi način, da pomognemo i privredu i građane, izgradimo šta treba da se izgradi, a da pri tome ne ugrozimo ni na koji način makroekonomsku stabilnost.Ja danas pred vama imam dosta podataka. Kada pogledate druge mnogo veće i uspešnije zemlje, pa njima je javni dug u odnosu na BDP preko 200%, preko 160%, 120%, 130%, jedna Nemačka je na 90%, a Srbija na 58,2% ispod nivoa Mastrihta i taj nivo nećemo preći ni ove, ni naredne godine. Dakle, obećanje koje smo dali, obećanje ćemo i održati. To mi je posebno da napomenem.Hvala vam još jedanput na podršci oko ovog izlaganja. Tu sam da odgovorim na svako od vaših pitanja. Srbija nezaustavljivo ide dalje. Srbija je lider u regionu postala i kada je ekonomija u pitanju, kada je visina plata u pitanju, kada je visina penzija u pitanju, kada su ulaganja u kapitalne investicije u pitanju, postajemo jedan rol-model svima na koji način treba voditi odgovornu i ekonomsku politiku, na koji način treba da se borimo protiv izazova, da li su oni ekonomske, političke ili zdravstvene prirode.Na kraju samo hoću veliku zahvalnost predsedniku Vučiću i svima vama na tome što sa jasnom vizijom jasnom vizijom stabilne i uspešne Srbije gura sve nas i gura našu zemlju u bolju budućnost. Hvala još jedanput. Tu sam vama na raspolaganju. Hvala, gospodine ministre.Sve čestitke na izvanrednim rezultatima koje ste nam upravo predstavili.Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. stavu 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da ćemo danas raditi posle 18.00 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.Prelazimo na izvestioce nadležnih odbra.Reč ima predsednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Jelena Žarić Kovačević. Hvala vam, uvaženi predsedavajući.Uvaženi ministre sa saradnikom, dame i gospodo narodni poslanici, na Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmatrali smo predlog koji se danas nalazi pred nama i ocenili da jeste u skladu sa Ustavom Ustavom i zakonodavnim sistemom Republike Srbije.Ono što svakako treba istaći, kada govorimo o rebalansu budžeta, jesu činjenice koje govore u prilog tome da možemo da zaključimo da Vlada Srbije vodi dobru finansijsku finansijsku politiku, a zaključak je da je ostvaren rezultat mnogo bolji od očekivanog i to za oko 1,5 milijardi evra i da će BDP ove godine zabeležiti rast od najmanje 7%. Deficit budžeta će iznositi 4,9% umesto očekivanih 6,9%, a javni dug na kraju ove godine biće 58,2%.Ima mnogo oblasti u kojima smo ostvarili rezultate koji su, naravno, u direktnoj vezi sa budžetom, o kojima će i moje kolege danas govoriti. Ja ću se kratko osvrnuti na deo sredstava koji se odnosi na Ministarstvo pravde.Naime, pravde.Naime, jedna od osnovnih mera definisanih i u Nacionalnoj strategiji reforme pravosuđa jeste upravo jačanje pravosudne infrastrukture u cilju unapređenja pravosuđa. Ministarstvo pravde je resorno ministarstvo koje je dužno da obezbedi bolje uslove za rad svih zaposlenih u pravosudnom sistemu i zbog toga je bila potrebna rekonstrukcija, ali i izgradnja mnogih objekata.Počeću sa gradom iz koga ja dolazim. Završena je prva faza radova na rekonstrukciji nekadašnje kasarne „Filip Kljajić“ u Nišu. Završetkom prve faze radova u Nišu, stekli su se uslovi za premeštaj Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg suda i Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva, kao i odeljenja Upravnog suda.Moramo da znamo da su radovi obuhvatali površinu od oko 2.600 metara kvadratnih, a celokupni objekat je površine čak oko 10.000 kvadratnih metara. U delu objekta koji će biti predmet rekonstrukcije obezbeđeni su uslovi i za smeštaj Privrednog i Prekršajnog suda.Imamo dalje i izvođenje radova na izgradnji Palate pravde u Kragujevcu. Useljenje u objekat planira se do kraja godine, a ovaj objekat predviđen je za smeštaj svih pravosudnih organa u Kragujevcu i odeljenja Državnog pravobranilaštva. Tamo će biti smešteno čak oko 11 pravosudnih organa i to na površini od oko čak 24.000 kvadratnih metara.Što se tiče planova za naredni period, planira se izgradnja aneksa zgrade Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu u Ustaničkoj ulici, a za potrebe Tužilaštva za organizovani kriminal i time bi se u Beogradu stvorili još adekvatniji uslovi za sankcionisanje organizovanog kriminala.Za narednu godinu planira se projektovanje objekta i ugovaranje radova na izgradnji objekta. Započeti su radovi na projektovanju radova na rekonstrukciji takođe i Trećeg osnovnog suda u Beogradu i na taj način će se zaokružiti smeštajni kapaciteti beogradskih pravosudnih organa.Pomenuću i Kruševac. U Kruševcu je obezbeđen prostor za izgradnju nove zgrade za smeštaj svih pravosudnih organa u Kruševcu. Tamo će biti ukupno šest pravosudnih organa.Započeta je izrada projekta za rekonstrukciju zgrade Osnovnog suda u Ubu. Pored navedenih projekata, u planu je do kraja godine nastavak adaptiranja i sređivanja prostora na pravosudnim objektima širom Srbije, kao i kao i obezbeđivanje potrebne opreme za nastavak rada na osavremenjavanju informacionih aplikacija za evidentiranje i praćenje predmeta u pravosudnim organima.Osim ovih koje sam navela, da ne bih oduzimala mnogo vremena, naravno, postoji još mnogo rezultata koje je ostvarilo Ministarstvo pravde. I u saradnji sa Narodnom skupštinom, doneli smo mnoge zakone koje je to ministarstvo, a naravno, i u cilju, pre svega, uspostavljanja efikasnijeg sistema pravosuđa, pravosuđa koje ćemo na taj način i približiti građanima i koje će u neku ruku i biti na usluzi građanima, ali sa druge strane, i sa ciljem ispunjavanja određenih obaveza koje smo preuzeli kako bi naš zakonodavni okvir bio usklađen sa evropskim trendovima.Podsetiću vas i da je Venecijanska komisija dala pozitivno mišljenje na tekst ustavnih amandmana i da je to postupak koji će obeležiti ovo skupštinsko zasedanje i postupak koji se već privodi kraju.Na ovaj način na koji sam ja govorila o rezultatima rada Ministarstva pravde možemo da govorimo o svim ministarstvima. Ministarstva su pokazala, odnosno Vlada Srbije je pokazala da zajedničkim radom i dobrim odnosom prema našim finansijama je itekako moguće ostvariti ostvariti rezultate. Upravo zbog toga bih i završila izlaganje na način da ću pozvati koleginice i kolege da u danu za glasanje ovaj predlog i podržimo. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima Aleksandra Tomić, predsednik Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava. Izvolite. Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre, kolege poslanici, juče smo na Odboru za finansije, budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava imali prilike u jednoj otvorenoj raspravi da čujemo sva stanovišta i Ministarstva finansija i NBS i Fiskalnog saveta, ali i Saveta za koordinaciju aktivnosti

kako danas po drugi put raspravljamo o rebalansu budžeta i na koji način u stvari posmatramo razvoj Srbije i oporavak od prošle godine i na koji način smo stvorili pozitivan ambijent i poverenje građana Srbije u svoju državu, ali samim tim i poverenje kod investitora i stranih i domaćih da otvaraju nova radna mesta.Ono što smo imali prilike da vidimo to je, pored ovih konkretnih rezultata koje je ministar naveo, i ona ocena koju je Fiskalni savet obavezan da daje, kad je u pitanju budžet i rebalans budžeta, koji je naveo neke tri stavke sa kojima se jednostavno ne slaže, a mi znamo, kada ja u pitanju podrška građanima Srbije da i prošle godine, kada je u pitanju bilo tih 100 evra i kada je u pitanju i ove godine dva puta po 30 i 20 evra svim građanima Srbija, kao jedan vid podrške za rešavanje negativnih posledica pandemije Kovid-19, da je Fiskalni savet protiv takvih mera. Mi smo se uvek opredelili ka tome da idemo u korist građana Srbije, da negde pokušavamo da i sa najmanjom pokušavamo njihovom kućnom budžetu da olakšamo ova teška vremena i to je ono što u stvari mislimo da, bez obzira što se ne slažemo sa mnogim stanovištima Fiskalnog saveta, jednostavno mi pomažemo Srbiji da ide napred.Ono što je za nas od

zaista visoke stope rasta koje će imati ove godine od 7% zaista guraju ove javne investicije koje država radi. Pored ovih koridora koje je ministar rekao, ja bih htela još da naglasim, da možda apostrofiramo, da se otvara nova fabrika vakcina u saradnji sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ali i onaj deo koji se odnosi na interkonekciju Srbije i Bugarske. To je gasni interkonektor koji je jako važan, a to je da daje mogućnost diverzifikaciji, odnosno mogućnost pristupa gasnoj mreži koja prolazi kroz Srbiju od strane svih povoljnih i mogućih proizvođača gasa.Zašto gasa.Zašto ovo govorimo? Zato što ste svesni toga da smo usvojili zelene pakete kada govorimo iz oblasti energetike, ali ste svesni i toga da je u svetu sada velika dilema oko toga kako će se preživeti energetska kriza. Srbija je obezbedila sve moguće osnove da bude sigurna, kada je u pitanju snabdevenost i gasa, kada je u pitanju privreda Srbije i građani Srbije, ali i električnom energijom.Ono što je jako važno reći, a to je da nastupajući sastanak između gospodina Vučića i gospodina Putina 25. novembra treba da trasira put kako će izgledati ta saradnja u narednim godinama i pod kojim uslovima, ali smo sigurni da će Srbija imati najbolje uslove, kada je u pitanju transport i korišćenje prirodnog gasa i kada je u pitanju energetski sektor, pogotovo zato što je Srbija uspela iz svojih resursa da završi gasnu interkonekciju koja spaja Bugarsku i Mađarsku, odnosno Austriju i evropske zemlje i time u stvari pokazala zaista da je sposobna da kroz svoj ekonomski razvoj finansira projekte budućnosti

na socijalnu zaštitu. To je Dom za odrasle u Kulini kod Aleksinca i to je Zvečanska. Kad govorimo o nezbrinutoj deci u Zvečanskoj, što mislim da je od velikog značaja danas reći, da građani Srbije znaju to, rekonstrukcija osam domova zdravlja i važno je reći

značaja, koji sada idu i kroz ovaj rebalans, zato što sve ono što smo obećali kao država i ono što se odnosi na sve delatnosti u Republici Srbiji zaista idu kada imate dobre rezultate, a Srbija ima dobre rezultate. Mi sada govorimo o novoj slici jedne moderne Srbije. To znači o velikom oporavku, o velikim uspesima Srbije kada su u pitanju rast i razvoj uopšte naše ekonomije, ali govorimo da nismo zaboravili, ne samo zdravstveni nego i one sektore koji treba da idu, paralelno da se razvijaju kada imate dobre rezultate kao država.Mislim da smo stvorili kod građana, to je jako važno, i kod investitora, ali ono što je najvažnije, juče se na Odboru pokazalo, to je da postoji koordinacija između monetarne, fiskalne i ekonomske politike i ona daje rezultate. Na održiv način imamo i zaduživanja kada su u pitanju krediti, uglavnom to ide kroz infrastrukturu i investicije državne i imamo princip opreznosti. To smo imali prilike juče da čujemo i od ministra i od guvernera Narodne banke

od velikog značaja bilo juče na Odboru da čujemo, mislim da mogu svi poslanici i javnost da čuju, s obzirom da imamo onlajn sednice, koordinacija svih institucija u državi je potrebna da biste imali ovakve rezultate. Zbog toga danas imamo prilike da raspravljamo i da kažemo građanima šta je to što donosi bolju budućnost Srbije i život ovde. Hvala.

Dakle, za vreme žutih žohara bilo je 186 miliona evra. To je ukupan iznos podsticaja na godišnjem nivou, a danas je to preko 400 miliona, tačnije 417 milina evra iznose podsticaji u poljoprivredi.Agrarni budžet, koji je iznosio 28 milijardi, danas iznosi 60 milijardi. Dakle, agrarni budžet je trenutno 530 miliona evra. evra. kao predsednik Odbora za poljoprivredu sam zahvalim zato što sam 2014. godine, dve godine posle promena, zatekao 24 milijarde, a zajedno sa članovima Odbora u prethodnim sazivima i u ovom sazivu uspeli smo da za poljoprivredu obezbedimo

što na određeni način naša poljoprivredna politika ne može ili nije sticajem okolnosti dugoročna i nije predvidiva. Dakle, nismo napravili plan rashoda, napravili plan rashoda, tako da dolazi do disproporcije između iznosa koji su podneti na osnovu zahteva i onoga što je bilo obezbeđeno u budžetu.Dame budžetu.Dame i gospodo narodni poslanici, ja sam u obavezi da vam kažem da je 2008. godine potpisan SSP, koji je parafiran 2007. godine, a koji je u delu poljoprivrede veoma loše ispregovaran. bivša vlast je izgleda od poljoprivredi mislila tek posle pregovora i posle potpisivanja.Naime, mi smo tog trenutka postali tržište dakle potpisivanjem SSP-a u smislu trgovine i plasmana poljoprivrednih proizvoda, mi smo postali deo Evropske unije i EU je postala deo našeg tržišta. Postali smo zajedničko tržište sa vrlo kratkim rokom rokom za prilagođavanjem. Vrlo brzo su nam pale zaštitne mere, carine itd. kojima se štitila naša poljoprivredna proizvodnja.O čemu se radi? Samim ostvarivanjem tog zajedničkog tržišta mi smo dobili damping. Dakle, EU u kojoj u ceni poljoprivrednog proizvoda podsticaji učestvuje sa preko 30% a kod nas a kod nas učestvuje sa manje od 6%, dakle, oni su mogli da budu konkurentniji i na svom tržištu i na našem. To je tzv. damping.Oni su mogli nama da prodaju svoje poljoprivredne proizvode ispod cene koštanja, da se tako osvaja naše tržište i da se oni reše viškova. Dakle, na tom zajedničkom tržištu oni su imali podsticaj. Ako uzmemo hektare kao jedinicu mere, imali su preko 500 evra po hektaru, dok smo u to vreme mi njima konkurisali sa 80 evra, a sada je to negde od 120 evra do150 evra još uvek nedovoljno da bi se ravnopravno takmičili.To vam je kao kad bi nepripremljeni 2008. godine FK „Polet“ iz Novih Karlovaca poslali da se takmiči sa „Mančester Junajtedom“ koji je pripremljen, dobro organizovan itd. i s tim još u gorem položaju da mi sa FK „Poletom“ izađemo sa sedam igrača, a da „Mančester Junajted“ izađe sa 10 igrača, s obzirom da u ceni poljoprivrednih proizvoda oni imaju subvencije vredne 30%. Dakle, sa sedam na 10 igrača, potpuno nepripremljeni, bili smo laka meta i rezultat toga je u stočarstvu najprepoznatljiviji, zato što u ovom trenutku mi više uvozimo svinjskog mesa i svinja nego što izvozimo za 600.000 komada.Zemlja Karađorđa, Miloša veliki izvoznik, tradicija, izvoznik svinja u ovom trenutku je neto uvoznik mesa ukupnog. To je rezultat onoga što su žuti pre nas potpisali SSP, ne vodeći računa o poljoprivredi sada dva i po puta veći podsticaji ne mogu da nadoknade to što EU ima prednost.Onog trenutka da smo danas ili onog trenutka kada budemo EU srpska poljoprivreda je od Evropske unije bi dobijala, srazmerno njihovim podsticajem, 1,5 milijardi. Znači, u ovom trenutku, mi smo u minusu milijardu u podsticajima i takmičimo se sa tim u Evropi. Zahvaljujući tome što je naš seljak žilav, otporan, zato što se snalazi, još uvek imamo prehrambenu sigurnost, još uvek imamo prehrambeni suverenitet posebno na CEFTA tržištu.Hvala. Zahvaljujem gospodinu Rističeviću.Prelazimo na ovlašćene predstavnike poslaničkih klubova.Prvi na listi je potpredsednik Narodne skupštine i predsednik poslaničkog kluba Stranke pravde i pomirenja, gospodin Muamer Zukorlić.Izvolite. Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani,

gde smo imali prilike čuti i videti dobre vesti, dakle osnov za promenu budžeta nije preživljavanje, već, dakle, finansijska energija koja je sakupljena tokom godine i koja predstavlja pozitivan rezultat na osnovu koga se može napraviti i ovaj korak.Ovaj rezultat u pogledu budžetskih sredstava imamo zahvaljujući, dakle, dvema stvarima dakle, dvema stvarima - jedno je zdrava ekonomska fiskalna i finansijska politika, a druga je isto tako veoma važna, ili ništa manje važna, izbalansirana politika sa kovid merama. Dakle, to treba imati u vidu, jer da smo tu bili brzopleti kao neke druge zemlje i da smo imali, da kažem, više restrikcija zasigurno ne bismo mogli imati ove finansijske rezultate. Zato, usput rečeno, ali takođe jako važno, zamolio bih da se bude veoma oprezno sa uvođenjem kovid propusnica i da se ne silazi ispod 22.00 časa. Za preko 22.00 časa i ugostiteljske objekte ima logike jer pristojan svet posle 22.00 časa treba da bude u kući i tu nemam nikakav problem da imamo oštre mere.Međutim, kada je u pitanju dnevni period tu bi molio da se ne zaležemo i da se ne utrkujemo sa uvođenjem raznih restrikcija, a pogotovo nikako kovid propusnica. To je veoma važno i sa aspekta elementarnog ljudskog individualnog prava i sa aspekta ustavnih principa i normi, ali isto tako i sa aspekta namere da nastavimo ovaj trend ekonomsko-finansijskog razvoja i stabilizacije gde onda možemo imati, ako Bog da, u predstojećim mesecima još značajnije rezultate.Raduje me ova mogućnost, ovi rezultati i ovaj finansijskih potencijal kako bi ono što je započeto, zacrtano i ono što se planira moglo da bude uspešno realizovano.Ono što posebno zanima nas narodne poslanike Stranke pravde i pomirenja u ovom pogledu jeste i ono u šta smo direktno i uključeni, a to je nastojanje i borba da se opština Sjenica revitalizuje posle više od dve decenije vladavine jedne kriminalizovane vlasti čije posledice nažalost nisu samo ekonomska propast jedne opštine, jedne siromašne opštine, koja, kako smo već više puta kazali, svega nekoliko dana ima već duže od jedne godine, od kako je formirana vlast, ona ima svega nekoliko dana deblokiran račun.Međutim, uprkos toj činjenici da se suočava sa dugovima od preko pet miliona evra koji zapravo predstavljaju omču oko vrata ne samo za razvojni proces, već za elementarno preživljavanje same administracije javnih ustanova, preduzeća i svega onoga što čini javni sektor u opštini Sjenica, međutim, ta vlast zahvaljujući sopstvenoj sposobnosti, zahvaljujući odgovornosti naravno u saradnji sa nadležnim državnim organima uspeva da nađe energije i da se se pokrenu vrlo značajni investicioni projekti.Ovog trenutka nakon što je završena strateški bitna pešterska magistrala, čuvena pešterska magistrala koja je čekala decenije i decenije da bude realizovana, koja Peštersku visoravan povezuje sa jednog kraja na drugi kraj, čak se i to krajnje selo koje se nalazi u neposrednoj blizini sa granicom Crne Gore i naziva Ugao, jer se nalazi na uglu, na ćošku zemlje i same Pešterske visoravni uspeli smo da zajednički prošle i pretprošle godine okončamo taj veliki projekat čime smo zapravo dobili normalno funkcionisanje jedne svojevrsne arterije za život i razvoj pešterskog područja, tačnije tog dela Peštera odnosno teritorije i prostora opštine Sjenica.Ovog trenutka se takođe privode radovi na takođe jednom važnom putnom pravcu prema selu Bare koji takođe povezuje jedan veoma značajan broj sela čime se zapravo otklanja jedna velika nepravda ili jedan zaostatak u elementarnoj infrastrukturi opštine Sjenica na koga se takođe čekalo više decenija.Isto tako još važnija investicija ili veoma važna investicija jeste devet kilometara asfaltnog puta između tzv. golijskog puta i sela Štavalj, tačnije između deonice puta Novi Pazar – Sjenica, tačnije od Duge Duge poljane prema Sjenici. Radi se totalna rekonstrukcija ili revitalizacija tog putnog pravca koji je jako opterećen. Od velikog je značaja realizacija u toku tako da upravo ovaj budžetski priliv i usvajanje ove dopune i izmene budžeta će ostvariti pretpostavke da se ne zastane sa realizacijom ove investicije, što je od izuzetno velikog značaja za Sjenicu, ali i ne samo Sjenicu već se radi o državnom putu koji je od regionalnog značaja jer on dalje vezuje prostor od Novog Pazara prema Novoj Varoši, Priboju, pa i dalje prema BiH, odnosno Sarajevu.Dakle, očekujemo da se ovaj trend investicija, posebno u infrastrukturi, nastavi. Tu je još jedan set potreba vezanih za seoska područja koja su delegirana ali se radi o manjim investicijama, što će se zasigurno naći mogućnosti da to bude ubrzo druge strane, ono što jeste glavno, iščekivanje i što je već potvrđeno svim krupnim i strateškim planovima, kao i političkim dogovorima, jeste ubrzanje realizacije auto-putnog pravca Koridor 11, nastavkom dalje od Požege prema Ivanjici, a potom Pešterskoj visoravni pa dalje prema jugu, odnosno Boljarima. To će zapravo biti nova stranica istorije, ne samo za opštinu Sjenica, već i za celu sandžačku regiju, pa i širu regiju, pa i za samu zemlju, odnosno povezivanje dve zemlje, Srbije i Crne Gore, odnosno povezivanje Srbije sa obalom Jadranskog mora. Zasigurno se nakon realizacije tog auto-putnog pravca i u ekonomskom i u opšte društvenom smislu može otvoriti jedna nova stranica.U Sjenici takođe značajno učestvujemo u pogledu pokretanja još nekih drugih važnih investicija. Kao što ste imali prilike i medijski biti obavešteni pre nekoliko dana, konačno je sve spremno da se pristupi realizaciji projekta izgradnje osnovne škole, sasvim nove osnovne škole, projektovane u milionskom iznosu iznad osam miliona evra, sa koje zasigurno mogu vredeti, kako smo to već jednom kazali, za 22. vek.Ja moram biti u ovome subjektivan, svaka investicija me raduje i ne mogu reći da su investicije u infrastrukturi ili investicije u privredi ili investicije u nekom u nekom drugom sektoru važnije jedna od drugih, to su prosto po svojoj važnosti toliko važne investicije da se ne mogu stavljati u neki nadređen nadređen odnos odnosno hijerarhijski položaj, ali ono što subjektivno moram kazati da me najviše, ili ponajviše obraduje najava ili početak investicije u obrazovanju. Jer, imati kapaciteta ne samo da sagradite školu, vi znate da u manjim mestima sa koliko malo novca možete sagraditi neku malu ili finu školu, ali gradnja škola u vrednosti između osam i 10 miliona evra nije samo gradnja škole i rešavanje jednog pitanja potrebe za školom, to je mnogo više, kulturno-civilizacijska poruka, to je prosto znak i poruka jednog novog opredeljenja prema obrazovanju, gde vi zapravo podižete standard u jednoj školi.Da, neko će reći da je to samo jedna škola, jeste, ali za tu jednu školu treba da se izdvoji između osam i 10 miliona evra. Moglo se od toga rasparčati i praviti neke improvizovane, male, nedovoljno standardizovane ne samo škole nego i bilo koji drugi objekti da se gledalo populistički populistički na ovaj projekat ili na slične projekte investicija, ali graditi projekat sa takvim referencama, graditi projekat koji će zapravo predstavljati otvaranje nove stranice u pristupu obrazovanja, gde ćemo zapravo primiti, radi se o školi u samome gradu koja ima jako puno svojih isturenih odeljenja po selima, dakle, koja će primiti decu za koju sam siguran da roditelji i deca kada vide takvu jednu školu trebaće im vremena da se naviknu, da li su u Sjenici ili su izmešteni na neki na neki satelitski brod ili neki ultra razvijeni grad ili prostor ove zemlje odnosno sveta, što će zasigurno predstavljati jednu sasvim novu pojavu, odnosno jednu novinu.Vidite, neko može kazati - pa, dobro, bitno je da je suvo, da ne kaplje, da je toplo, da ima klupa, itd. Da, to jeste najbitnije, to je bitno kad nedostaje. Ali, kada je u pitanju formiranje mladog bića, deteta, budućeg čoveka, prostor je mnogo više od elementarne funkcionalnosti. Prostor je ambijent koji značajno utiče na na kulturno, na obrazovno, na vaspitno profiliranje budućeg čoveka i ukoliko vi vršite edukaciju, obrazovanje, odnosno vaspitanje deteta u školi sa takvim standardom, a još ukoliko imate rukovodstvo koje će kasnije tu školu tako i održavati, što će definitivno biti njihova obaveza i insistiranje nadležnih organa u Ministarstvu prosvete i ostalim faktorima nadzora, dakle, boravak deteta u osnovnoj školi osam godina, znate koliko je to, to je za godinu više nego što je boravilo u svojoj porodici pre nego što je došlo u školu.Dakle, vi tom detetu koje je došlo iz različitih

čime on dobija poruku i estetskih i konformističkih i kulturoloških i svih drugih mogućnosti i osećaja, gde se to dete leči od određenih kompleksa inferiornosti, gde uspeva i gde boravi osam godina u periodima nastave i zapravo nešto što je moglo da viđa samo na televiziji ili u nekim drugim kataloškim prezentacijama, dobija mogućnost da u tome živi. Znate vi da je to mnogo bitno za podizanje dostojanstva tog deteta, pogotovo kada su u pitanju manje razvijena i siromašna područja.Ovo smatram svojevrsnom revolucionarnom porukom u pogledu obrazovanja. Istina, u ovom slučaju je to Sjenica, a znam da su još neki gradovi i mesta počašćeni ovakvim projektima. Ono što znam i verujem jeste da to nije samo opredeljenje da po neko mesto i po neki grad dobiju takvu školu, već da će, ako bog da, uskoro zemlja biti preplavljena u svim svojim delovima takvim školama.Ovo je nešto što, iako izgleda skoro nemoguće, gde imamo nekoliko paralelnih pojava, s jedne strane, kako rekoh, borbu opštinske uprave da preživi pod dugovima koji su nagomilavani proteklih preko 20 godina, a sa druge strane imate ambijent i vesti koje dobijate o krvavim posledicama pokušaja kriminalaca koji su ranije imali direktni uticaj na tu vlast pa ne mogu da se pomire sa time da više ne mogu oni upravljati tim vlastima koji su se, nažalost, usudili i na krvoločna ubistva. i dalje traje, pokušaj tih kriminalaca da ovladaju školama, da vrše uticaj na članove školskih odbora, da postavljaju direktore, paralelno sa tim da kažem, tom tamnom stranom dešavanja u Sjenici, za šta verujemo da su deo prošlosti, odnosno posledica te prošlosti.Ali, evo vidite, ima se snage kada zdrave snage hoće da rade zajedno, one zdrave snage u Sjenici, one zdrave snage ovde u Beogradu, u Vladi Republike Srbije, naravno i u samom predsedništvu i u drugim strukturama ovog sistema imamo ta dva paralelna procesa.Sa jedne strane, obračun da se definitivno izopšti svojevrsnim hirurškim zahvatom da se eliminišu uticaji kriminalnih struktura koje su do sada davile, gušile, ispijale krv Sjenici proteklih decenija, a sada sa druge strane i dok traje taj obračun, ima se snage, pokazuje se i sposobnost i mogućnost da se sprovode i ovakvi projekti.Sledeći posle ove škole nam je i projekat izgradnje doma zdravlja. Takođe veoma važan projekat za koji se vrše sve potrebne pripreme itd. Privodi se kraju i dogradnja i opremanje dečijeg vrtića, takođe projekat posvećen našoj najznačajnijoj kategoriji, a to su deca.S druge strane, ono što me raduje jeste da već nekoliko meseci teku ozbiljne pripreme za jednu izuzetno važnu stranu investiciju. Eto, to bi bila možda prva važna velika investicija koja dolazi u Sandžak, dolazi na prostor Sjenice. Radi se isto tako o investiciji teškoj više desetina miliona evra u energetski sektor, tačnije u solarnu proizvodnju električne energije. Radi se o američkoj kompanije. Pripreme se privode kraju. To će, prema onome što sam dobio od informacija, biti jedna od najskupljih ili najznačajnijih investicija ove vrste na području zemlje, možda i na području Balkana, jedan od najvećih proizvođača solarne energije.To iako po svojoj prirodi takva investicija ne donosi previše radnih mesta jer je to takva tehnologija, ali donosi ogromnu energiju, ogromnu investiciju. Prvo samom proizvodnjom električne energije, potom prihodima koji će se ostvarivati, od kojih će jedan značajan procenat imati i opština Sjenica, a potom infrastrukturom, asfaltom i svakom drugom koja će se učiniti dostupnom tim selima.Dakle, radi se, evo vidite, ma koliko da je svet prolazio depresivnu atmosferu, ma koliko imali sve ove frontove, borbe sa krvoločnim kriminalcima, borbe sa kovidom, ali kada dobijete prve ljude na pravom mestu i kada dobijete spremnost tih ljudi da opšti interes stave iznad svog ličnog, da traže u svim strukturama države i vlasti one koji su dobri, normalni, pametni, nesebični, koji rade svoj posao kako treba. Zapravo su ovo samo neke od inicijacija, od prvih, ali vrlo važnih koraka koji pokazuju da je na nekoj tački koja je smatrana potpuno zapostavljenom, potpuno ugašenom.Sjeničarci su, kroz razgovore sa njima to čujem, smatrali da su neka kažnjena kategorija, pa su izmišljali razne razloge zašto su kažnjeni, pa su smatrali da se u decenijama kažnjeni zato što su se sukobili sa crnogorskom brigadom partizanskom, sa Pekom Dapčevićem koji nailazio dole od Crne Gore prema Beogradu kad je rat završen. Onda su naišli na brdo Jarut i tamo ovi naši nisu ni znali da je završen Drugi svetski rat, nisu imali radio, pa im niko nije javio, i oni izašli sa puškama, oni navikli, ko god naiđe oni na brdo i pucaj, a ovi onako bili opušteni, pa dobro nadrljali. Onda su tamo ljudi progonjeni. Znate, još u tom komunističkom vremenu. Ali, u Sjenici su smatrali da su, između ostalog, kažnjeni zbog toga i da decenijama se ništa nije dešavalo i da ništa nije ulagano.Dakle, ne radi se o tome, radi se o tome da bi jedna opština dobila investicije ona mora imati domaćina. Dakle, da biste stavili pare u vreću morate sašiti dno od vreće. Ne može da se stavlja u vreću bez dna ništa, jer sve što stavite to propadne.Dakle, ovo je zapravo ta ilustracija stanja i mogućnosti, ono što nas očekuje, ako Bog da, još mnogo više.Zato, u tom pogledu će naši narodni poslanici podržati predložene izmene i dopune ovog budžeta i nastaviti svakako da zajednički podižemo i Sjenicu i druge investicije na području Sandžaka i širom zemlje.Hvala vam. Zahvaljujem se uvaženom potpredsedniku Narodne skupštine.Sledeći je predstavnik poslaničkog kluba JS, gospodin Vojislav Hvala vam, uvaženi predsedavajući.Gospodine ministre, ja slušajući prethodnog kolegu razmišljao sam da li ima smisla da počnemo da nabrajamo šta je sve urađeno, urađeno, pa dovoljno u ovoj kalendarskoj i budžetskoj godini koja je danas na dnevnom redu, i verujte mi to bi bio Sizifov posao. Siguran sam da ne postoji ni opština, ni grad u Srbiji koji nisu dobili jednu veću ili manju kapitalnu pričamo danas o rebalansu budžeta, ono što je za vas, ministre, za vas najbitnije, poslanička grupa JS će svakako podržati ovaj rebalans budžeta. To ne radimo deklarativno, to ne radimo samo zato što smo koalicija, nego iz nekoliko razloga.Prvi razlog je ostvaren suficit u ovom budžetu. Znači, mi ne radimo rebalans da bismo popravljali neke greške, nego jednostavno imamo veći priliv od očekivanog. Za vas koji ste i optimista uvek nekako kad pravite te budžete vi tu budete suzdržani, imate neku kočnicu i to je dobro.Drugi razlog je taj što ste i održali reč. Kada smo glasali za ovaj budžet prošle godine vi ste dali smernice u kojima će ovaj budžet da se kreće i u otežanim uslovima koji su svakako b ili, pre svega mislim na pandemiju, gospodine ministre, vi ste vaš posao uradili kako treba. Evo, dolazimo do kraja budžetske godine i vidimo da je sve pozitivno.Treći razlog zašto će poslanička grupa JS da podrži ovaj rebalans, a to je upravo to domaćinsko poslovanje ili to domaćinsko budžetiranje koje ste imali. Vi ste uspeli da napravite taj domaćinski budžet, a reč – domaćinski u Srbiji znači da ste uspeli da ispoštujete sve kategorije društva. Siguran sam da niko nije zaboravljen u ovoj krizi, ali pored toga vi niste ugrozili, tj. nije stopirano i dovedeno u neko rizično poslovanje taj neki razvoj naše privrede.Vrlo često možemo da vidimo da vas na medijima kritikuju kritizeri i to je dobro. Opasno je ako vas kritikuju kritičari, a vidim da takvih nema zainteresovanih. Pratim vaš rad ministre, od 2012. godine i ono što slobodno mogu da kažem da svaki put kada ste došli na neku funkciju, vama je padala uglavnom neka teška funkcija koju trebate da realizujete i svaki put ste dobili vruć krompir u ruke. Nije slučajno što vas nekako od te 2012. godine hvalim, imam priliku da od tada učestvujem u radu Odbora za finansije i znam kroz kakve probleme smo prolazili.Mogu da zamislim vaše evropske kolege, kolege koje decenijama nasleđuju uređene budžete, koji po prirodi stvari uvek imaju neku mirnu vodu po kojoj trebaju da plove, a kod nas ono što ste nasledili i ono što ste pokušali da ispravljate, a evo uspeli ste posle deset godina rada da ispravite i stabilizujete ovaj budžet, nije jedina otežavajuća okolnost. Otežavajuća okolnost kakvu nemaju ministri nekih razvijenijih zemalja, a to je konstantna pretnja sa naše južne pokrajine, pre svega mislim na terorističku terorističku pretnju, jer imali smo različite situacije na koje država uvek morala da odgovori, a da se razumemo, u današnje vreme ukoliko nemate stabilne finansije kada dođemo u neku kriznu situaciju kakvih je kroz istoriju, kada je u pitanju naša južna pokrajina uvek bilo, nekako smo svi sigurniji, a pre svega i naša vojska i naša policija kada znaju da je budžet stabilan.Onda opet dolazim do tog nekog zaključka da svi ti kritizeri što više udaraju po vama vi ostvarujete sve bolje rezultate. rezultate. Ako trebamo da budemo konkretni ministre i da pričamo o konkretnim stvarima, ovo su sada činjenice. Znači, najveća globalna kriza, a budžet nam je jači za milijardu i po. Privreda nikad otpornija na krizu. Kapitalne investicije nam rastu. Nivo javnog duga je pod kontrolom. Nikad više nije ulagano u infrastrukturu. fond i Svetska banka, što nije bio običaj, hvale i oni konstatuju i prihvataju rast od 7% BDP. Svrstavaju nas u tri top top zemlje u Evropi po rastu BDP. Ono što je najmerljivije za ljude koji ne moraju mnogo da se razumeju u finansije, a to je stanje na računu. U ovom trenutku na računu imamo 372 milijarde ako ne grešim, to ste juče rekli na Odboru za finansije.Uz sve ovo što sam nabrojao, socijalna politika je izraženija u smislu pomoći stanovništvu zbog pandemije kovida, nego u bilo kojoj drugoj zemlji u okruženju. Da sad ja ne ponavljam taksativno ono što ste vi rekli i ono što će verovatno moje kolege danas da kažu šta je to što je svako kao pomoć u ovoj pandemiji dobio, a spisak nije mali. Upravo zbog takve odgovorne politike, JS će podržati ovaj rebalans.Ono što moram da naglasim, a to je da ste vi ministre od te 2012. godine zajedno sa svim članovima Vlade koji su se smenjivali, neki su odlazili, neki novi su dolazili, uspeli da uđete u istoriju, jer ovi podaci koje danas imamo svakako zavređuju svaku pohvalu i svaku pažnju.U ovom rebalansu opet gledate unapred, i to je dobro, znači, ovo nije samo rebalans i ovo nisu samo potezi koji se odnose na ovu godinu, sa ovim rebalansom olakšavate posao svima u narednoj budžetskoj godini. U ovom rebalansu, ono što hoću da naglasim, povećavaju se sredstva za razvoj poljoprivrede u dodatnih 2,7 milijardi, sada je to preko 60 milijardi ukupno, ako gledamo celu budžetsku godinu. Ovo će svakako sigurno poljoprivrednim proizvođačima olakšati

Mi zbog naše odgovorne politike i dobrih odnosa sa Ruskom Federacijom imamo, mogu da kažem, i povlašćenu cenu gasa, imamo stabilan ugovor koji nam garantuje i snabdevanje i cenu tog gasa do kraja ove do kraja ove godine.Ali, šta je posledica takve situacije kada je konkretno gas za vrlo kratko vreme drastično poskupeo? Posledica je ta što se zatvorio veliki broj fabrika koje se bave proizvodnjom veštačkog đubriva.

Zato će poljoprivreda u narednom periodu da se sretne sa velikim problemom, a to je kako da uspe da održi cene hrane na nivou kakav je sada.Zato sam zahvalan zbog ovih 2,7 milijardi koju ste povećali, ali zbog takve cene veštačkog đubriva, ministre, moraćemo da razmišljamo, ako ne u ovoj, onda bar na početku sledeće budžetske godine, kako da dodatno poljoprivrednim proizvođačima izađemo u susret, jer ako krenemo sa povećanjima poljoprivredne proizvodnje, koja je evidentna zbog cene veštačkog đubriva, siguran sam i da će cena prehrambenih proizvoda da poraste.Značajna poraste.Značajna povećanja su i u oblasti turizma. Dolazim iz turističkog mesta, dolazim iz Vrnjačke Banje, i siguran sam, jer sam razgovarao sa dosta hotelijera i sa dosta vlasnika turističkih agencija, šta se sve kod njih izdešavalo na početku ove pandemijske krize, i znam koliko im je bilo teško, naravno, uostalom kao i svima ostalima. Ono što je činjenica, to je da ste uspeli da pomognete i jednima i drugima, i hvala vam na tome.Juče smo na Odboru za privredu komentarisali malo detaljnije Ministarstvo turizma i kakve sve promene oni očekuju u njihovom finansijskom planu, kada je u pitanju ovaj rebalans. Kolega Krstić iz Trgovišta, ne vidim ga sada ovde, juče je dao jedan dobar predlog, a to je da svakako treba stimulisati i pomagati svima, ali možda malo više treba pažnje da obratimo na one turističke agencije koje goste dovode u Srbiju, i za njih bi možda trebalo da napravimo neki poseban stimulativni program.Ono što je interesantno i što je bitno za sve građane Srbije, to je da u ovom rebalansu, kada je u pitanju Ministarstvo turizma, izdvajaju se značajna finansijska sredstva koja će da budu namenjena digitalizaciji turističke ponude Republike Srbije. To je jedan dobar projekat u okviru koga će se napraviti državni buking za rezervaciju i plaćanje smeštaja i preko aplikacije, preko mobilnog telefona, svako, gde god da se nađe nađe u Srbiji, imaće tog nekog svog ličnog turističkog asistenta.Zašto je dobar ovaj projekat? Ovaj projekat je dobar zato što se ne odnosi samo na turistička mesta, odnosi se na sve opštine i na sve gradove u Srbiji. Jednostavno, imaćemo priliku da u startu u svakoj opštini, u svakom gradu imamo po dve znamenitosti koje će automatski da budu na toj aplikaciji, a onda u zavisnosti od truda i rada svake lokalne samouprave, broj tih objekata će se povećavati.Veliki posao nas očekuje i kada je u pitanju fiskalizacija. Tu ste odvojili dodatnih šest milijardi za realizaciju ovog jednog velikog i obimnog projekta. Za one koji su u poslu bili i ranije, kada smo prvi put počeli da radimo fiskalizaciju, znaju da to nije bilo ovako kao što je danas. Tada kada se uvodila fiskalizacija svako je imao svako je morao iz svog poslovanja da izdvoji određena sredstva kako bi kupio fiskalnu kasu, kako bi uopšte mogao da ispoštuje zakon.Ono što je za svaku pohvalu i što preduzetnici, ministre, komentarišu, to je da ovog puta nemaju nikakve dodatne troškove. Ovog puta se država potrudila da kompletnu fiskalizaciju, tj. zamenu hardvera i novog softvera, sve troškove pokrije država.Isto tako hoću da pohvalim i izdvajanja za sport. Vi ste i malopre to naglasili da je obezbeđeno dodatnih 2,3 milijarde dinara i nabrajali ste i sami koliko se novih sportskih objekata radi. Zašto je to bitno? kroz ovu krizu pandemijsku koju smo prošli i svi su imali osećaj da će nekako sve da stane, ali vi ste to lepo rekli – život ne može da stane, mi moramo da razmišljamo kako bi sad neko pravio neku skalu, pa bi mogao da deli na stvari bitne ili na manje bitne. U stvari, za život je sve ja ću da vas citiram. Vi ste juče rekli na Odboru za finansije – bitno je da smo održali optimizam kod građana. U stvari, i to možda deluje onako nebitno u celoj situaciji u kojoj smo se našli, ali, ministre, to je jedan težak zadatak kroz koji smo svi zajedno uspeli da prođemo. Ono što je sigurno, optimizam kod ljudi ste sačuvali, pandemija se bliži svom kraju. Nažalost, pretrpeli smo velike žrtve, nismo ni manji ni veću u odnosu na prosek koji je pogodio čitav svet, kada pričamo o našem najbližem okruženju i Evropi, ali ono što imam osećaj da smo uspeli svi zajedno to je da sačuvamo taj optimizam kod ljudi.S na to da smo juče na Odboru za finansije imali goste, tu su bili ljudi iz Narodne banke Srbije, tu su bili ljudi iz Fiskalnog saveta, ja danas, s obzirom da pričam o rebalansu i budžetu, moram da spomenem i njih, naravno. O Narodnoj banci Srbije i guvernerki Jorgovanki Tabaković neću puno da pričam, jer ako krenem da pričam ponoviću svoje diskusije iz nekih ranijih perioda gde sam za Narodnu banku Srbije imao reči hvali, jer su uspeli da sačuvaju tu neku našu monetarnu politiku na jednom stabilnom nivou, a ono što se vidi i što je više nego očigledno, to je da su monetarna i fiskalna politika usklađene i da vi i Narodna banka Srbije delujete kao jedan tim. Znači, kada je Narodna banka Srbije i vaše ministarstvo u pitanju, ja tu ništa ne bih menjao.Kada pričamo o Fiskalnom savetu, kada pričamo o prof. Pavlu Petroviću, ja sam se trudio da ih razumem u nekim prethodnim rebalansima ili budžetu. Imao sam osećaj da oni krajnje dobronamerno hoće da ukažu na neke stvari. E sada, posle ovog što sam juče čuo na Odboru, više sam nego zbunjen. Imam osećaj da oni stalno traže neke zamerke, imam osećaj kao da nismo na istoj strani. Ja apsolutno ne sporim kvalifikacije gospodina Pavla Petrovića da se nalazi na mestu na kome se nalazi, ali ja ne vidim njegovu dobru volju da to svoje znanje i iskustvo koje ima da u korist svakog rebalansa ili nekog novog budžeta koji radimo.Mi smo juče imali priliku da čujemo njihove komentare o budžetskoj 2022. godini. Pazite, to niti je bila tema, niti smo se time bavili, pola izveštaja koje smo dobili od Fiskalnog saveta odnosi se na pravljenje novog budžeta. Ono što mene kao građanina, sada ne pričam kao narodnog poslanika, pogađa, a verujem i većinu građana su situacije gde neko može sebi da da za pravo da kritikuje način kako su se pravile kovid bolnice, kako se ulagalo u zdravstvo. Čak u jednom delu komentara spočitava se kako su izdvojena značajna sredstva za završavanje Hrama Svetog Save. U nekom trenutku se kritikuje način kako ste pomagali, ne vi lično, nego Vlada Republike Srbije, kako se pomagalo ljudima u isplati novčanih sredstava u ovoj kovid krizi.Ono što je na mene juče ostavilo jedan pozitivan utisak, vi ste gospodina Pavla Petrovića pitali da da bolji predlog kako on misli da to treba da uradimo. To je ono gde sam ja razočaran. Nismo dobili predlog, znači, i dalje postoje ljudi koji se svrstavaju u kritizere, ne u kritičare, zato što kritičar uvek može da vam kaže – e, slušajte, ovde ste pogrešili, ako uradite ovako, ili bar ja predlažem da uradite ovako, biće dobro. Ne, oni kažu – ovo nije dobro. Vi kažete – a kako mislite da je dobro, koju kategoriju da izbacimo, kome da kažemo – hej, vi niste taj ko treba da dobije pomoć od države, a svi su je dobili? On nije imao odgovor na to pitanje. Tako da, ministre, ponavljam onaj stav – što više kritizera ima, vi ostvarujete sve bolje rezultate i, ako nastavimo ovako, za Srbiju nema zime.Rekao

budžete, moramo da radimo rebalanse budžeta. Zašto se ovo kažem i zašto ovo potenciram? Zato što oni nemaju probleme sa kojima se mi srećemo. Kovid krizu smo imali svi, to nije sporno, ali teroristu u južnoj pokrajini, kakve mi imamo, te zemlje nemaju. Oni nemaju kuću na putu, kakvu mi imamo i oko te kuće se uvek vrte neki različiti interesi. Znači, praviti budžet u Republici Srbiji je duplo teže nego u bilo kojoj drugoj zemlji koja se nalazi na nekom drugom mestu, a ne baš ovde gde se nalazimo mi.Ali, kako i vi kažete, naš zadatak je da pored svega, ministre, širimo optimizam i zato ću ja da iskoristim ovu priliku da vas pozdravim u ime delegacije koja je otišla u Egipat, delegacije koju predvodi Dragan Marković Palma, predsednik JS i poslaničke grupe kojoj ja pripadam.Hoću da vas informišem da je u toj delegaciji 150 članova, da su tu 122 lekara, zajedno sa medicinskim osobljem i to su ljudi koji su podneli najveći teret kovid pandemije, sa njima se nalazi jedan manji broj novinara i privrednika. Ovo nije ni prva, ni poslednja delegacija koju je Dragan Marković Palma, ispred JS, ali pre svega ispred Srbije odveo u svet i svaka ta delegacija kao posledicu takvog putovanja širi jednu bolju sliku o Srbiji i pokušavamo da ispravimo neku krivu sliku, kakvu je Srbija imala pre nekih desetak godina. Znači, svako od tih domaćina, a to su uglavnom zvaničnici tih država, sačeka, primi tu delegaciju i uvek dobije tačne informacije šta se trenutno u Srbiji dešava. dešava. U tim delegacijama sada su lekari, ali i pored njih uvek su bili i privrednici i poljoprivrednici, bile su delegacije sa studentima, sa prosvetnim radnicima, sa zanatlijama.Zašto ovo, ministre kažem? Kažem zato što sa pozicije, na kojoj se nalazi JS, vi znate da Draga Marković Palma nije ministar, vi znate da mi nemamo resore u državnim organima, svakako podržavamo sve što Vlada radi, ali hoću da vam kažem da uvek postoji način da ko hoće da pomogne državi, da ko hoće da pomogne Vladi, to može da uradi na neki originalan način. Pa, ovo je poruka svim tim kritizerima, ovo je poruka i Fiskalnom savetu, nađite način kako možete da pomognete. Svi mogu da kritikuju, a samo oni koji misle dobro Srbiji i srpskom narodu mogu da pomognu. Naravno, napominjem sva ova putovanja, o kojima sam pričao, nisu plaćena iz